kolege poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sitema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 128 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na olučivanje.Pre nego što pređemo na odlučivanje o predlozima odluka iz tačaka od 1. do 7. dnevnog reda, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 2. tačke 12. i 13. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o izboru sudija i zamenika javnih i o prestanku funkcije predsednika suda većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanke funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji,

za - 129, protiv - niko, uzdržanih - nema, od ukupno 129.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 18. decembra 2019. godine, u

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 9. januara 2020. godine,

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, od 25. novembra 2019. godine, u

odluke.Dozvolite mi da, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, čestitam izabranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželimo puno uspeha u radu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu, u

na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu, u

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu, u

je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Dvadeset trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom Hvala.